Forseti vill geta þess að á eftir umræðum um munnlega skýrslu utanríkisráðherra er ráðgert að gera hlé á þessum þingfundi til kl. 14 fyrir nefndafundi. Klukkan 14 hefst fundur aftur og verða þá atkvæðagreiðslur um afbrigði.

þar sem yfir 2.000 manns létu lífið og sagði, með leyfi forseta: „Þegar börn eru stráfelld getur alþjóðasamfélagið ekki setið hjá. Ef ekkert lát verður á ofbeldisverkum Ísraels og ríkið heldur áfram að brjóta alþjóðalög og almenn mannréttindi hlýtur sú spurning einnig að vakna hvort rétt sé að slíta stjórnmálasambandi Ári síðar samþykkti landsfundur VG ályktun um að Ísland ætti að slíta stjórnmálasambandi við Ísrael. Þegar Katrín Jakobsdóttir skrifaði greinina var hún óbreyttur þingmaður í stjórnarandstöðu. Í dag leiðir hún ríkisstjórn landsins sem hæstv. forsætisráðherra en minna hefur farið fyrir þessari afstöðu síðan hún tók við því kefli. Árið 2014 höfðu 2.000 manneskjur látið lífið. Þegar þessi orð eru töluð hafa yfir 17.000 manns verið drepin á Gaza, saklausir borgarar í miklum meiri hluta og yfir helmingur þeirra börn. Ráðherrar í ríkisstjórn Íslands segjast hafa talað skýrt á alþjóðavettvangi en það er ekki nóg. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hlýtur að þurfa að fylgja eftir ályktun Alþingis af fullum þunga og beita sér fyrir vopnahléi með öllum tiltækum ráðum. Fólk kann að halda því fram að litla Ísland hafi engin áhrif í stóra samhenginu en lítil þúfa getur velt þungu hlassi, jafnvel á alþjóðavettvangi. Þannig var Ísland fyrst vestrænna ríkja til að viðurkenna sjálfstæði Palestínu og önnur ríki fylgdu á eftir. Ég vil því spyrja hæstv. forsætisráðherra: Finnst henni tilefni til þess að slíta stjórnmálasambandi við Ísrael líkt og hún gaf í skyn árið 2014?

Herra forseti. Ég þakka hv. þm. Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur fyrirspurnina. Vissulega er það svo að við höfum öll, alþingismenn, verið að fá áskoranir um að beita okkur fyrir því að slíta stjórnmálasambandi við Ísrael og beita Ísrael viðskiptaþvingunum.

Við höfum svo sannarlega gert það, íslensk stjórnvöld, Alþingi. Ég vil nú byrja á að segja að það er eitt af fáum þjóðþingum sem hafa beinlínis ályktað um þessi mál og sent mjög skýr skilaboð. Í kjölfarið hafa íslensk stjórnvöld borið þau skilaboð hvar sem við höfum komið. Það að hafa átt sér stað samtöl við bæði sendiherra Ísraels og sendiherra Palestínu. Íslensk stjórnvöld hafa stóraukið framlög og hafa gert það í gegnum UNRWA, sem er sú stofnun Sameinuðu þjóðanna sem fer með mannúðaraðstoð inni á svæðinu. Við höfum talað mjög skýrt á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og nú síðast

Ísland á í stjórnmálasambandi við mörg ríki sem við erum gríðarlega ósammála. Ég get nefnt Norður-Kóreu, ég get nefnt Rússland, ég get nefnt Íran og fleiri ríki. Stjórnmálasamband er forsenda þess að það sé hægt að koma afstöðu á framfæri, til að mynda við sendiherra Ísraels, af því að við höfum einmitt gert það. Þess vegna er það okkar afstaða í ríkisstjórn Íslands að það sé ekki rétt nálgun að slíta stjórnmálasambandi.

ýmis skref sem eru í átt við þau sem hafa verið tekin gagnvart Rússlandi eftir innrásina í Úkraínu sem er hægt að grípa til núna til að auka þrýsting.

er auðvitað samstaða alþjóðasamfélagsins. Ég tel þess vegna að þessi atkvæðagreiðsla sem nú var á vettvangi allsherjarþingsins hafi verið gríðarlega mikilvæg þó að auðvitað hafi ekki verið full samstaða. Því miður er slík ályktun ekki lagalega bindandi. Hún endurspeglar einfaldlega afstöðu alþjóðasamfélagsins sem hlýtur að skipta miklu máli í þessum efnum. efnum. Hv. þingmaður spyr um aðgerðir sambærilegar þeim sem við höfum beitt gegn Rússlandi. Vissulega er munurinn sá að við erum auðvitað ekki með sendiráð í Ísrael, við getum ekki kallað neinn heim eða neitt slíkt. En ég minni á að þegar starfsemi sendiráðsins var hætt fól það ekki í sér að slíta stjórnmálasambandi og í þessum efnum myndi ég telja að þetta væri ekki sambærilegt. Ég vil líka minna á að viðskiptaþvinganir eru eitthvað sem er rætt á alþjóðavettvangi. (Forseti Ég leyfi mér að efast um gildi þess að Ísland eitt og sér myndi ráðast í slíkar þvinganir og minni bara á að þær viðskiptaþvinganir sem eru í gangi gagnvart Rússlandi eru ákveðnar á alþjóðlegum vettvangi.

Manni sýnist að einn þeirra þátta sem hljóta að koma til skoðunar við þetta mikla fall sem við höfum verið að tala um undanfarna daga í árangri ungra barna í þessari PISA-könnun, sé tímasetning þess er samræmd próf voru afnumin.

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn. Ég held að það sé mjög mikilvægt að fram fari umræða allra þeirra aðila sem mynda íslenskt menntakerfi um niðurstöður PISA og hvernig við ætlum að bregðast við.

vegna tæknilegra örðugleika og einnig vegna þess að við ætluðum okkur að móta og þróa nýtt matskerfi gagnvart skólunum, matsferil sem er hugsaður þannig að hann sé verkfæri sem hægt er að nota með reglubundnum hætti af kennurum til til að aðstoða við kennslu í skólastundum. En samhliða því myndum við líka teikna upp með hvaða hætti við viljum sjá samræmt mat Þessi vinna er í fullum gangi og við reiknum með því að snemma á nýju ári getum við kynnt það hvernig við sjáum þetta fyrir okkur og í framhaldi sé þá hægt að koma með lagabreytingar inn í þingið til þess að fylgja því eftir. Hitt vil ég þó segja að ég held að það sé varhugavert þegar við ræðum niðurstöður PISA að halda því fram að eitthvað eitt muni gjörbreyta niðurstöðum í PISA. Ég held þetta sé fjölþættara en svo. En samræmt mat á skólum, nemendum og öðru er einn þessara þátta og þess vegna erum við með þessa vinnu í gangi og ég reikna með því að geta kynnt það á nýju ári.

Ég var ekki að halda því fram, hæstv. ráðherra, að þetta væri það eina sem orsakaði þetta en er enn þá engu nær um það hver afstaða hæstv. ráðherra er til samræmdu prófanna sem slíkra. Mig langar til að bæta við spurningu í þessari seinni fyrirspurn varðandi birtingu upplýsinga úr PISA-niðurstöðunum: Hver er afstaða hæstv. ráðherra til þess að skólar fái upplýsingar um eigin árangur í þessari könnun? Ég held að það sé lykilatriði til að við gerum skólunum kleift að átta sig á hvar skóinn kreppir í sínu eigin starfi.

Þetta er eitt af því sem við munum fara yfir. Við erum ekki bara með PISA-könnunina, það er nýleg QUINT-rannsókn sem er komin fram. Við erum með niðurstöður Íslensku æskulýðsrannsóknarinnar sem tengist líka skólum að ákveðnu leyti, þannig að við erum að fara yfir það með hvaða hætti við sjáum fyrir okkur að birta þessar upplýsingar og senda einstaka sveitarfélögum og skólum. En hins vegar er það svo að OECD sjálft mælir gegn því að upplýsingar PISA séu sendar á einstakra skóla vegna þess að þetta sé ekki besti mælikvarðinn til þess að mæla einstaka skóla. Það er frá OECD komið og þess vegna hygg

Hæstv. forseti. Það ríkir ófremdarástand í fangelsismálum, ástand sem eftirlit umboðsmanns Alþingis ber vitni um og einnig ný stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar á Fangelsismálastofnun. Niðurstöðurnar eru sláandi. Þær eru á ábyrgð þeirra sem setið hafa í dómsmálaráðuneytinu undanfarin ár og síðastliðin tíu ár hafa þingmenn Sjálfstæðisflokksins vermt sæti dómsmálaráðherra. Ítrekaðar ábendingar umboðsmanns Alþingis, Afstöðu, Fangavarðafélagsins, Rótarinnar og aðstandenda fanga virðast lítil áhrif hafa á framþróun á þessum málaflokki. Við blasir vanfjármögnun og vanræksla. Ástandið á Litla-Hrauni er til skammar og engum bjóðandi. Að telja aðbúnað fanga þar stuðla að betrun og mannrækt er í besta falli öfugmæli. Aðstaðan sem veitt er til fjölskylduheimsókna er dapurlegur vitnisburður um hvað við teljum börnum bjóðandi. Róður Fangelsismálastofnunar er þungur og fjárskortur hennar hefur keðjuverkandi áhrif. Það er undirmönnun á flestum sviðum. Það vantar 18 ársverk fangavarða og tíu sérfræðinga til að uppfylla öryggiskröfur og aðrar kröfur um aðbúnað fanga. Illa gengur að stytta boðunarlista og fyrir kemur að dómar fyrnast, t.d. ofbeldisdómar. Forseti. Við getum ekki beðið eftir nýju fangelsi í fimm ár eða meira. Við verðum að grípa til aðgerða núna sem stuðla að betri rekstri Fangelsismálastofnunar og velferðar í málefnum fanga og aðstandenda þeirra sem eðlilegt er að gera kröfur til í velferðarríki sem kennir sig við lýðræði. Því spyr ég hæstv. dómsmálaráðherra: Hvernig hyggst hún bregðast við þessari stöðu sem lýst er bæði í álitum umboðsmanns og í stjórnsýsluúttektinni?

og hefur verið brugðist við því nú þegar. Ég ákvað á fyrstu vikum mínum í starfi sem ráðherra að hefja tafarlaust uppbyggingu á nýju fangelsi á Litla-Hrauni

endurbóta og mikils viðhalds og fyrirrennari minn í starfi var búinn að tryggja fjármagn til að fara í endurbætur á fangelsinu og nýbyggingu. Það var síðan mat sérfræðinga sem að málinu komu að húsakostur á Litla-Hrauni væri í verra ásigkomulagi en talið var og því tók ég þá ákvörðun að hefja tafarlaust uppbyggingu á nýju fangelsi. Ég vil líka fá að ítreka það, af því að hv. þingmaður nefnir hér manneklu og það þurfi að bæta við starfsfólki, að Fangelsismálastofnun voru tryggðar 250 millj. kr. inn í reksturinn á þessu ári sem varð varanleg viðbót einmitt til að fjölga starfsfólki. Sömuleiðis var aðhaldskrafan tekin af fangelsunum sem munar svo sannarlega um. Einnig voru samþykktar 80 millj. kr. til þess að bæta í menntun fangavarða og tryggja þar með hæfi þeirra til að sinna sínu mikilvæga starfi innan fangelsanna. Herra forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra svörin. Við vitum auðvitað að hún brást fljótt við og hyggst flýta uppbyggingu nýs fangelsis. Það tekur hins vegar mörg ár. ár. Það þarf auðvitað líka að byggja á stefnumótun um velferð fanga og þá kannski ekki síst kvenfanga, sem var atriðið sem ég gat ekki komið að í fyrri spurningu minni, af því að við vitum að það er algjört ófremdarástand, eins og álit umboðsmanns sýna, m.a. í aðstæðum kvenfanga og aðstandenda þeirra hér á landi. Þetta er mjög alvarleg staða.

Mér er kunnugt um hið varanlega framlag en það er samt þannig að Fangelsismálastofnun er í mjög miklum rekstrarvanda, mjög miklum, og ég er mjög hrædd um að það sem hér var nefnt af ráðherra dugi ekki til til að vinda ofan af honum.

þessir fangar hafi verið vistaðir í öryggisfangelsinu á Hólmsheiði sem er ekki kvennafangelsi. Til að bregðast við því hef ég boðað aðgerðir til að mæta stöðu kvenfanga í fangelsum og þar ber hæst að fjölgað verður plássum á Sogni sem eru opin úrræði. Þar stendur til að fjölga plássum um 14 sem mun gefa konum allt önnur tækifæri inni í þessu kerfi, geta verið þar í opnu fangelsi. Við vonumst til að þar með munum við stíga stór skref í að bæta aðstöðu kvenfanga

Af 37 löndum fá aðeins fimm ríki lægri einkunn en Ísland. Það eru Grikkland, Chile, Mexíkó, Kostaríka og Kólumbía. Er þetta sá hópur sem við eigum að tilheyra þegar kemur að menntamálum í heiminum? Við erum einnig svíkja afburðanemendur. Við erum með margfalt lægra hlutfall nemenda sem sýna afburðaárangur í könnuninni. Spurningin er hvort hæstv. ráðherra ætli að axla ábyrgð og viðurkenna að við höfum verið á rangri leið.

Og að lokum: Ætlar hæstv. ráðherra að viðurkenna að hugsmíðahyggjan og svokallað byrjendalæsi, kennsluaðferð sem þróuð var hjá Háskólanum á Akureyri og kennd er í langflestum grunnskólum á Íslandi, skilar ekki góðum árangri? Við getum ekki breytt um stefnu nema horfast í augu við staðreyndir. Við getum ekki breytt um stefnu nema við viðurkennum að við höfum verið á rangri braut. Ætlar hæstv. ráðherra að gera það? hefur verið vitað árum saman að við höfum verið á rangri braut. Það kom fram í samantekt Menntamálastofnunar árið 2015. Þar kom fram að byrjendalæsi skilaði mun verri árangri í læsi en gamla aðferðin, Gagn og gaman. Þar munaði einum heilum í einkunn. Þetta er ekki einu sinni mál frá 2015 því í frétt frá 2004 um árangur Íslendinga í læsi árið 2002 kemur fram að 15.000 Íslendingar á fullorðinsaldri eigi við umtalsverða lestrarörðugleika að stríða

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og segja það að niðurstöður PISA eru alvarlegar. Það hef ég sagt sem ráðherra. Ég held að við getum öll sammælst um að við viljum gera breytingar til þess að ná betri árangri þegar kemur að þessum mikilvæga þætti sem sérstaklega lesturinn er og er grunnurinn undir öllu. það er hins vegar þannig að við þurfum líka að hugsa: Hvaða breytingar erum við að vinna að nú? Við erum að vinna að stórum breytingum sem voru ekki markaðar eingöngu nú á þessu kjörtímabili heldur með menntastefnu sem samþykkt var hér til 2030, sem unnin var í gríðarlega stórum hópi fólks, samþykkt hér á Alþingi, sem felur í sér grundvallarbreytingar á allri umgjörð menntakerfisins. Við vorum hér að samþykkja nýja stofnun, þjónustustofnun menntamála. Við erum með á þingmálaskrá nýja skólaþjónustulöggjöf sem verið er að vinna. Við erum líka að fara yfir matskerfið matskerfið í skólakerfinu með nýjum matsferli sem við gerum ráð fyrir að koma með inn í þingið líka. Það sama á við um námsgögnin, námsgagnaútgáfu sem gert er ráð fyrir á vorþingi að komi frumvarp um hingað inn. Allt eru þetta þættir sem skipta gríðarlega miklu máli til lengri tíma litið. Ég held nefnilega að það sé

aðgerðir eins og með hvaða hætti þú nálgast byrjendalestur eða hvort við tökum eingöngu námsgögnin eða eingöngu samræmt námsmat. Það þarf fleiri þætti þarna til og þess vegna fagna ég þeim ég þeim ábendingum sem hafa verið að koma. En ég er ekki tilbúinn til þess að taka undir (Forseti hringir.) með hv. þingmanni um að við eigum að lögfesta eina aðferðafræði þegar kemur að lestri fremur en aðra. En við þurfum að eiga samtal um þessi mál og við þurfum að bregðast við.

á stjórnkerfi menntamála í landinu. Það er hæstv. menntamálaráðherra, svo það er alveg á hreinu. Það er alveg kristaltært að hugsmíðahyggjan og svokallað byrjendalæsi hefur ekki skilað nægilegum árangri. Það vissum við strax árið 2015 en samt höldum við áfram með sömu aðferðirnar. Við erum að beita rangri kennsluaðferð.

Þegar kemur að breytingum í menntakerfinu þá eru þær ekki unnar á einni nóttu. Það eru allir sammála um það sem koma að menntakerfum að við vinnum ekki breytingar á einni nóttu, aðgerðir sem við samþykkjum hér og ræðum, það tekur tíma að innleiða þær í hverja og eina skólastofu. Nýleg QUINT-rannsókn, sem er rannsókn á því sem er að gerast inni í skólastofunum á Íslandi, gefur tilefni til að álykta að þar höfum við ekki verið að standa okkur nægilega vel í því að þjónusta kennarana, aðstoða kennarana og þá sem eru að vinna með börnunum.

er hv. þingmaður ósammála þeim breytingum, að þær muni koma til gagns inni í hverri einustu skólastofu? Skólaþjónustulöggjöf, matsferill, námsgagnaútgáfa, ný þjónustustofnun. Ef svo er þá skulum við ræða það. (Forseti hringir.) En ég er sannfærður um að þær stóru breytingar (Forseti hringir.) að gera breytingar til lengri tíma á íslensku menntakerfi og þar þurfum við að vinna saman og við þurfum að tala saman. (Forseti hringir.) Ég mun aldrei tala gegn því að við eigum samtal vegna þess að það er grunnurinn að því að ná árangri.

Þessi staða ætti að halda fyrir okkur vöku. Við ættum ekki að geta sofið yfir þessari stöðu. Þetta eru orð konu með reynslu úr skólastarfi og hún var að tala um niðurstöður PISA. Kennari lýsti því fyrir mér að hann upplifði algjöra endurtekningu fyrirsagna, þær sömu og á árinu 2015 og aftur 2018. Árið 2023 mega viðbrögðin þess vegna ekki verða eins og áður; flóðbylgja frétta og tilfinninga í nokkra daga og svo gerist ekkert. Við vitum að við eigum frábæra kennara og frábæra krakka, og hvað er það þá sem veldur? Hvað þýða þessar niðurstöður? Samanborið við jafnaldra á Norðurlöndum og í ríkjum OECD eru margir nemendur á Íslandi sem skora lágt í lesskilningi. 40% hafa ekki náð grunnfærni í lesskilningi. Frammistaðan hér dvalar meira en á Norðurlöndum, við lækkum um 13%, 14%, en talan er 3–8% á hinum Norðurlöndunum. Menntamálastofnun nefnir líka að þeim börnum fækkar sem sýna afburðaárangur. Þau eru líka hlutfallslega fá miðað við samanburðarlönd. Staðan á Íslandi er sem sagt þessi: Þeim fjölgar sem ekki ná grunnfærni og þeim fækkar sem sýna afburðaárangur. Þetta er mikið áhyggjuefni. Aðalnámskrá birtir menntastefnu stjórnvalda, námsframboð og námskröfur. Hún á að tryggja börnum góðar aðstæður til náms, markar starfsramma stjórnenda og kennara við skipulagningu skólastarfs, er grundvöllur mats á skólastarfi og námsmats í skólum, forsenda þess að menntamálaráðherra geti sinnt eftirlitshlutverki sínu. Aðalnámskrá er samningur þjóðarinnar við sjálfa sig um menntamál. Ráðherra setur hana, ráðherra getur breytt henni. Mín spurning er: Er eðlilegt að aðalnámskrá sé eingöngu á borði ráðherra? Er eðlilegt að grundvallarákvarðanir í menntamálum þjóðarinnar í gegnum aðalnámskrá (Forseti

Eitt er aðalnámskráin, síðan er það hvernig við framfylgjum henni og aðstoðum við að koma henni í framkvæmd. Ég er almennt þeirrar skoðunar að þegar kemur að menntamálum þá eigi sem flestir að koma að borðinu um mótun þeirra mála, af því að eins og hv. þingmaður nefndi í sinni ræðu þá er það svo að það er grundvöllur alls í íslensku samfélagi hvernig við undirbúum börnin í gegnum menntakerfið fyrir framtíðina.

við eigum ekki að láta PISA-niðurstöðurnar sofna. Við eigum að eiga samtal um það með hvaða hætti við þurfum að bregðast við. Þar þurfa allar raddir að heyrast en ekki eingöngu rödd ráðherrans eða ráðuneytisins. Þess vegna, þegar niðurstöður PISA voru kynntar, áttum við samtal við m.a. Samband íslenskra sveitarfélaga, háskólana, Kennarasambandið, Heimili og skóla, helstu hagaðila þegar kemur að menntamálum. Ég myndi vilja sjá pólitíkina á Alþingi koma inn í það samtal líka og mun tryggja það vegna þess að við viljum bregðast við og við viljum fá raddir ólíkra aðila inn í næstu skref. Aðalnámskráin er eitt af því sem undir er í samtali næstu mánuði, en líka

Aðalnámskrá getur ekki verið á forræði ráðherra eins, að ráðherra einn hafi forræði á aðalnámskrá þar sem línur um allt okkar skólastarf eru lagðar. Þar eru meginmarkmið náms, kennslu og uppbyggingar náms. Alþingi hefur ekkert um þessi mál að segja. Skólamál eru pólitísk. Alþingi verður að taka pláss í þessari umræðu og verður að fá hlutverk. Skólarnir eiga að undirbúa börnin okkar fyrir lífið og jafna tækifæri. 40% talan segir okkur að við erum ekki að jafna tækifæri á Íslandi. Við erum að fara í þveröfuga átt. Tækifæri barna ættu að vera kjarnapunkturinn hér og skólarnir ættu að vera okkar framtíðarmúsík. Þarna liggja tækifærin. Ég vil segja í lokin varðandi námsefni

og við erum að bregðast kennurunum okkar. (Forseti hringir.) Ég ítreka spurninguna: Ætlar ráðherra að breyta lögum um grunnskóla og færa Alþingi þetta hlutverk til jafns við ráðherra?

Ég vil segja að ég hef lagt mig fram í öllum mínum störfum sem ráðherra um að eiga sem best samstarf við menntamálanefnd Alþingis og við þingmenn allra flokka um breytingar á stórum málum. Ég held að það hafi skilað okkur vel fram á veginn í aðgerðum sem við höfum verið að leggja fyrir sem eru m.a. breytingar á Menntamálastofnun, undirbúningur á stórum breytingum í skólaþjónustu, námsgagnaútgáfa sem við erum að fara að skoða endurbætur á og fleiri atriði. Þegar kemur að breytingum á því hvernig við vinnum aðalnámskrá þá er sá sem hér stendur tilbúinn í samtal um að gera breytingar á því. En það er líka þannig að jafnvel þó að menntamál séu hápólitísk mál

Virðulegi forseti. Síðustu vikur höfum við margfaldað framlög til mannúðaraðstoðar á Gaza og til rannsóknar á ábendingum um stríðsglæpi. Við höfum meðflutt og stutt ályktanir Sameinuðu þjóðanna um vopnahlé, óheft aðgengi neyðaraðstoðar tafarlausa lausn gísla og virðingu við alþjóðalög. Við höfum fordæmt öll möguleg brot á alþjóðalögum, rétt eins og við fordæmdum hrottalega hryðjuverkaárás Hamas, þar sem við þekkjum lýsingar á morðum, mannránum og kynferðisbrotum. Við höfum látið rödd okkar heyrast í opinberum yfirlýsingum á vettvangi alþjóðastofnana og í beinu samtali við yfirvöld á svæðinu. Þetta er kjarni málsins. Allt frá hryðjuverkaárásinni 7. október höfum við horft upp á óbærilegan harmleik og mannúðarkrísu á svæðinu. Þar, líkt og svo oft, eru það almennir borgarar sem bera þyngstu byrðarnar. Ég hygg að við séum flest sammála um meginatriðin sem eru þessi: Neyðin á Gaza er átakanleg, mannfallið óásættanlegt og takmörkunum á neyðaraðstoð verður að ryðja úr vegi. Þetta kristallast í ályktun Alþingis og skýrum málflutningi stjórnvalda allt frá upphafi. Virðulegi forseti. Ísland sendi bréf til forseta öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku ásamt hinum Norðurlöndunum. Þar var tekið undir ákall aðalframkvæmdastjórans til öryggisráðsins og alþjóðasamfélagsins um tafarlausar aðgerðir og vopnahlé af mannúðarástæðum. Slíkt ákall er fátítt og til marks um alvarleika málsins. Í beinu framhaldi var Ísland ásamt ríkjum á borð við Noreg, Finnland, Nýja-Sjáland og nokkur ESB-ríki meðflytjandi að ályktun sama efnis í öryggisráðinu. Því miður náði hún ekki fram að ganga.

Við studdum einnig breytingartillögur Austurríkis og Bandaríkjanna um skýra fordæmingu á hryðjuverkum Hamas. Það var sannarlega miður að ekki náðist samstaða um að fordæma hryðjuverk með skýrum hætti og það tókum við fram í atkvæðaskýringu okkar. Í ljósi alvarleika stöðunnar á Gaza nú og gríðarlegs mannfalls meðal óbreyttra borgara síðustu vikur töldum við rétt að vera bæði meðflutningsríki og kjósa með ályktuninni að þessu sinni. Þegar svipuð staða var uppi snemma í október sáum við fram á að nauðsynlegt væri að gera breytingar á ályktuninni sem þá lá fyrir þinginu á þann veg að að voðaverk Hamas yrðu sérstaklega hörmuð og fordæmd. Þegar það náði ekki fram að ganga tók Ísland að öðru leyti undir ályktunina en sat hjá við endanlega afgreiðslu málsins. Virðulegi forseti. Ályktunin í vikunni var ekki bindandi en við berum von í brjósti um að hún verði skref í átt að friði. Ályktanir og ávörp lina hins vegar ein og sér ekki þjáningar almennra borgara. Þess vegna höfum við stóraukið stuðning við mannúðaraðstoð á svæðinu og erum í ár meðal hæstu framlagsríkja Palestínuflóttamannaaðstoðar Sameinuðu þjóðanna miðað við höfðatölu. Stofnunin gegnir lykilhlutverki á svæðinu og virkt eftirlit er með störfum og ráðstöfun fjármuna hennar líkt og annarra stofnana Sameinuðu þjóðanna. Ísland hefur gefið skýr skilaboð um að rannsaka verði allar vísbendingar um brot á mannúðarlögum og að þau þurfi að hafa afleiðingar. Í samræmi við það höfum við veitt viðbótarframlög til alþjóðlega sakamáladómstólsins. Við höfum enn fremur veitt 100 millj. kr. viðbótarframlag til neyðarsjóðs Sameinuðu þjóðanna sem nýtist ekki síst á Gaza. Áfram mætti telja. Á morgun hefur Noregur boðað til fundar í Ósló þar sem saman koma utanríkisráðherrar frá Norðurlöndunum og Benelux ásamt ráðherrum nokkurra arabaríkja. Fundurinn er tækifæri til að ræða friðarhorfur, heyra viðhorf annarra og koma afstöðu okkar á framfæri. Þar reikna ég með að eiga tvíhliða fund með utanríkisráðherra palestínsku heimastjórnarinnar en nýlega átti ég símafund með ísraelskum kollega mínum. Þar reifaði ég afstöðu og áhyggjur Íslands og ítrekaði innihald ályktunar Alþingis auk þess að hlýða á sjónarmið utanríkisráðherrans. Virðulegi forseti. Áður en ég lýk máli mínu vil ég víkja stuttlega að því sem sums staðar er sagt um viðskiptaþvinganir og stjórnmálasamband. Það er í sjálfu sér skiljanlegt að fólk vilji leita allra leiða til að hafa áhrif á átökin. Hins vegar eru engar heimildir í lögum og engin fordæmi fyrir því að Ísland setji á einhliða viðskiptaþvinganir. Við innleiðum aðgerðir Evrópusambandsins og öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna og munum gera það áfram en engar slíkar aðgerðir hafa verið til umræðu á þeim vettvangi og það þjónar ekki hagsmunum neins, ekki heldur Palestínu, að Ísland slíti stjórnmálasambandi við Ísrael. Stjórnmálasamband milli ríkja er forsenda þess að koma afstöðu sinni á framfæri, eiga samskipti og hafa áhrif. Í sögulegu ljósi hefur Ísland aðeins einu sinni slitið stjórnmálasambandi, þ.e. við Breta í þriðja þorskastríðinu í febrúar 1976. Það er reyndar almenn sýn vestrænna lýðræðisríkja að við höfum mest áhrif með diplómatískum samskiptum og beinum framlögum til mannúðaraðstoðar. Ég heyri Rússland stundum nefnt í þessu samhengi en raunin er sú að einungis tvö ríki hafa nýverið slitið stjórnmálasambandi við Rússland. Það eru Úkraína og Georgía, bæði eftir að á þau var ráðist. Ég hygg því að hv. þingmenn sjái að þótt ýmsar upphrópanir kunni að hljóma vel í fyrstu þá er sagan ekki öll sögð með því. Virðulegi forseti. Að lokum vil ég segja að það eru sameiginlegir hagsmunir allra að hörmungum linni. Við getum aldrei sætt okkur við að börnum sé fórnað fyrir stríð sem þau hafa ekkert um að segja. Það má líka vera flestum ljóst að engar raunverulegar framfarir verða án pólitískrar lausnar. Í huga okkar Íslendinga er tveggja ríkja lausnin sú eina sem getur bundið enda á hringrás ofbeldis og hörmunga. En það er að sjálfsögðu visst áhyggjuefni að ráðandi stjórnvöld í Ísrael á þessum tímum virðast ekki hlynnt tveggja ríkja lausn sem setur málið í enn frekari hnút. Þótt Ísland eitt geti ekki stöðvað átök á fjarlægum slóðum þá höfum við alltaf okkar vigt í alþjóðlegri umræðu og við munum áfram láta til okkar taka af krafti. Ég vona að umræðurnar hér í dag verði gott innlegg í þann málflutning.

Það er rúmur mánuður síðan við samþykktum hér inni þingsályktun þar sem Alþingi kallaði eftir vopnahléi án tafar á Gaza-svæðinu og þar sem öll ofbeldisverk gegn almennum borgurum voru fordæmd. Síðustu vikur hafa ríflega 18.000 Palestínumenn verið drepnir, þar af um 8.000 börn. Fólk hefst nú við í rústum, lifir við matar- og vatnsskort og við fylgjumst með fréttum um áframhaldandi árásir á þegar óstarfhæf sjúkrahús, á heilbrigðisstarfsfólk, starfsfólk alþjóðlegra hjálparsamtaka og blaðamenn. Aðstöðumunurinn í þessum átökum er ótrúlegur, herra forseti. Það er ekkert sem réttlætir þessar árásir. Almenningur á Íslandi fylgist vel með, fólk er vel upplýst en um leið meðvitað um vanmátt okkar til að stöðva þessar hryllilegu hernaðaraðgerðir. Fólk hefur hins vegar kallað eftir umræðu og veltir eðlilega fyrir sér hvað Ísland getur gert. Hvernig getum við beitt okkur af þunga á alþjóðlegum vettvangi í samfloti með öðrum ríkjum? Því að þótt við séum smáþjóð þá höfum við svo sannarlega beitt okkur áður á stóra sviðinu, líkt og utanríkisráðherra benti hér á áðan.

og ég vil segja að ríkisstjórninni hefur tekist að samstilla málflutninginn í þessu máli og það er mjög gott. Sömuleiðis hefur samstaðan um að kalla eftir tafarlausu vopnahléi aukist í alþjóðasamfélaginu að undanförnu sem sést t.d. á því að í fyrrakvöld greiddu 153 ríki atkvæði með ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna. Við verðum að trúa því, forseti, að það sé von um frið. Palestínska þjóðin þarf á því að halda og ég tel það vera einu von Ísraelsmanna um öryggi til lengri tíma. Hún hlýtur að byggja á friði og svo samstilltri baráttu fyrir tveggja ríkja lausn þó að það kunni að virðast fjarlægur draumur á þessum tímapunkti. Í framhaldi af fyrirspurn minni til hæstv. utanríkisráðherra fyrr í vikunni vil ég spyrja spurninga um framhaldið sem ég veit að brenna á fjölda fólks hér á landi: Hefur ríkisstjórnin rætt hvort Ísland tæki þátt í samfloti, ekki einhliða heldur í samfloti, fleiri ríkja um beitingu einhvers konar refsiaðgerða eða viðskiptaþvingana til að knýja á um vopnahlé? Hefur ríkisstjórnin rætt möguleikana á að Ísland taki frumkvæði í umræðu um þetta mál? Hefur ríkisstjórnin eða hæstv. ráðherra þegar beitt sér í samtali við bandalagsríki okkar um aðgerðir af slíkum toga? Nú er ég kannski sérstaklega að hugsa í þessu samhengi um fundinn sem hæstv. utanríkisráðherra ræddi að myndi eiga sér stað í Noregi á morgun, hvort það komi til greina að Ísland beiti sér fyrir því að taka til umræðna

Saklaust fólk hefur týnt lífi sínu í þúsundatali. Þar af er samkvæmt fréttum stór hluti fórnarlambanna börn. Við þekkjum flest þá tilfinningu að missa, þekkjum hvernig sorgin og angistin heltekur okkur þegar einhver nákominn fellur frá. Það er hins vegar erfiðara að reyna að setja sig í spor fólks sem hefur misst ættingja og ástvini í hryðjuverkaárás eða þegar hermenn láta byssukúlum og sprengjum rigna yfir heimili þess. Það er erfiðara að ímynda sér tilfinninguna þegar einhver nákominn hefur verið tekinn í gíslingu. Ég get ímyndað mér sorgina en ég get ekki ímyndað mér heiftina, heiftina sem hefur byggst upp í hugum og hjörtum fólks í áratugi, heiftina sem sprettur af ótta við næstu nágranna. Ísland hefur í utanríkismálum haft þá stefnu að standa með vina- og bandalagsþjóðum okkar í Evrópu og Bandaríkjunum. Sérstaklega hefur samband okkar við Norðurlandaþjóðirnar verið mikilvægt. Norðurlöndin eru líka fyrirmynd í heiminum þegar kemur að velferð og friðsæld. Við í Framsókn studdum viðurkenningu sjálfstæðrar Palestínu á Alþingi Íslendinga árið 2011 og við studdum tveggja ríkja lausnina. Við trúum á tveggja ríkja lausnina. Forystumenn Framsóknar hafa í gegnum tíðina haft frumkvæði að því að hitta og hlusta á forystumenn Palestínu. Við fordæmum allt ofbeldi. Við fordæmum þegar hryðjuverkamenn ráðast á saklaust fólk. Við virðum rétt ríkja til að verja sig eins og stuðningur okkar við Úkraínu sýnir. Við virðum réttinn til sjálfsvarnar en við fordæmum viðbjóðslegar árásir á saklaust fólk og börn á Gaza. Við krefjumst vopnahlés. Við krefjumst mannúðar, friðar. Ég er ekki svo oflætisfullur að ég trúi því að íslensk stjórnvöld geti komið á friði fyrir botni Miðjarðarhafs, ekki frekar en við getum lægt ofbeldisöldur í Mjanmar, Jemen, Úkraínu og öllum þeim löndum þar sem hræðileg stríð geisa. En ég trúi því að við getum haft áhrif þegar við tökum saman höndum með vinaþjóðum okkar og ég trúi því að við getum, Íslendingar, lagt okkar af mörkum með því að bjóða fram mannúðaraðstoð, sem við höfum gert með því að skoða að taka á móti kvótaflóttafólki frá Palestínu, með því að bjóða fram vettvang fyrir friðarviðræður. Ísland talar fyrir friði og lýðræði á alþjóðavettvangi. Við verðum að tala fyrir friðarviðræðum, fyrir því að stjórnvöld í Ísrael og Palestínu setjist niður og semji frið á grundvelli tveggja ríkja lausnarinnar, halda samtalinu opnu milli þeirra, milli okkar og þeirra og að samtalsleiðirnar séu opnar. Við verðum að þrýsta á bandalagsþjóðir okkar, Evrópuþjóðir og Bandaríkin, um að þessum hræðilegu árásum linni. Við getum ekki horft upp á þúsundir barna drepnar. Mannúðin verður að sigra. Virðulegi forseti. Ég vil þakka fyrir þessa umræðu. Ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur að beina umræðunni að þessu grafalvarlega máli, þessu sorglega, hörmulega ástandi.

að bjóða heilli þjóð að verða einhvers konar þjóð við hliðina á annarri þjóð

En það er líka mikil bjartsýni sem skín í gegnum öll þau hundruð pósta sem að okkur þingmönnum beinast um að það myndi breyta mjög miklu að slíta stjórnmálasambandi við Ísrael eða beita viðskiptaþvingunum eða einhverju slíku. Við erum ekki í mikilli aðstöðu til að gera neitt annað en að vera kannski hugsanlega einhvers konar fyrirmynd í því því að vera friðarþjóð, herlaus þjóð og standa bara með réttlætinu og góðmennskunni. Það eina sem við getum gert á þessum tímapunkti er að sýna mannúð, senda hjálp eftir því sem við getum, hvað sem getur orðið best að gagni því fólki sem er í þessum hörmulegu aðstæðum, og minna kannski á það líka að við búum hér að dálítið merkilegum hlut; heimsfrægri friðarsúlu úti í Viðey. Vildi einhver þiggja friðarsúluna sem vettvang friðarviðræðna þá teldi ég það vera hugmynd sem við gætum boðið fram ásamt mannúðaraðstoð af hverjum þeim toga sem verða vill. Sameinuðu þjóðirnar, sem voru stofnaðar eftir seinni heimsstyrjöldina til þess einmitt að sporna við stríðsátökum af þessum toga, toga, eru því miður ekki sá vettvangur sem við héldum að gæti orðið að gagni í þeim efnum. Við þurfum að finna nýjar leiðir. Af auðmýkt bjóðum fram okkar hjálp, þá litlu aðstoð, táknrænu eða veraldarlegu, sem til boða stendur.

Forseti. Hér komum við upp og látum máttlaus orð falla um að mikilvægt sé að draga úr spennu fyrir botni Miðjarðarhafs, að auðvitað eigi að virða alþjóðalög og koma á friði en þetta eru máttlaus orð því að þau munu engu breyta um tölu látinna barna á Gaza. Orð okkar hér munu engu breyta um fjölda spítala sem sprengdir eru í loft upp eða íbúðahverfa sem ekki eru lengur til. Tími orðanna er liðinn og tími aðgerða er löngu runninn upp. Þann 9. nóvember síðastliðinn samþykkti Alþingi Íslendinga ályktun þar sem kallað var eftir tafarlausu vopnahléi á Gaza-svæðinu og allar aðgerðir Ísraels sem brjóta gegn alþjóðalögum voru fordæmdar. Ályktunin var samþykkt í kjölfar hjásetu Íslands í atkvæðagreiðslu um ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna um vopnahlé af mannúðarástæðum sem samþykkt var með 120 atkvæðum þann 27. október síðastliðinn.

Frá því að þessar ályktanir voru samþykktar hefur Ísrael haldið áfram linnulausum árásum á saklausa borgara Palestínu, myrt þúsundir til viðbótar og gjöreyðilagt nauðsynlega innviði sem verndaðir eru samkvæmt alþjóðalögum. Ísraelskir ráðamenn hafa lýst yfir einbeittum ásetningi til þess að jafna Gaza við jörðu. Ráðherrar ríkisstjórnar Íslands segjast hafa talað skýrt á alþjóðavettvangi, þau hafa boðið upp á fullt af orðum, en orð eru ekki nóg. Við eigum að gera allt sem í okkar valdi stendur til að stöðva þjóðarmorðið sem verið er að fremja fyrir augum alheimsins. Það er því miður ekkert nýtt að Palestína logi í stríðsátökum. Árið 2014 ritaði Katrín Jakobsdóttir grein um aðra árásahrinu Ísraelshers á Gaza þar sem 2.000 manns létu lífið og sagði, með leyfi forseta: „Þegar börn eru stráfelld getur alþjóðasamfélagið ekki setið hjá. Ef ekkert lát verður á ofbeldisverkum Ísraels og ríkið heldur áfram að brjóta alþjóðalög og almenn mannréttindi hlýtur sú spurning einnig að vakna hvort rétt sé að slíta stjórnmálasambandi Ári síðar samþykkti landsfundur Vinstri grænna ályktun um að Ísland ætti að slíta stjórnmálasambandi við Ísrael. Þegar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir skrifaði greinina var hún óbreyttur þingmaður í stjórnarandstöðu.

Þegar þessi orð eru töluð hafa yfir 17.000 manns verið drepin á Gaza, saklausir borgarar í miklum meiri hluta og yfir helmingur þeirra börn. Meðalaldur látinna er fimm ár. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur ber skylda til þess að fylgja eftir ályktun Alþingis af fullum þunga. Á meðan ríkisstjórnin tekur ekki skýra afstöðu með markvissum aðgerðum og krefst þess að ísraelsk stjórnvöld láti af árásum sínum og fylgi alþjóðalögum er Ísland meðsekt í hryllingnum á Gaza. Fólk kann að halda því fram að litla Ísland hafi engin áhrif í stóra samhenginu en lítil þúfa getur velt þungu hlassi, jafnvel á alþjóðavettvangi. Þannig var Ísland fyrst vestrænna ríkja til að viðurkenna sjálfstæði Palestínu og önnur lönd fylgdu á eftir. Þótt viðskipti okkar við Ísrael marki ekki stóran hluta ísraelsks efnahagslífs getur Ísland sett sterkt fordæmi sem aðrar þjóðir gætu fylgt.

og það er hægt að ákveða strax í dag að leyfa öllum Palestínubúum sem eru hér nú þegar að vera hér áfram, þar með talið palestínskum börnum. Dugleysi ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur gagnvart stríðsglæpum og þjóðernishreinsunum ísraelskra stjórnvalda er ekki í okkar nafni. Við fordæmum meðvirkni með aðför sem mannréttindasérfræðinga Sameinuðu þjóðanna hafa lýst sem þjóðarmorði. Okkur ber sem fullvalda ríki bæði siðferðileg og þjóðréttarleg skylda til að gera allt sem í okkar valdi stendur til að koma í veg fyrir frekari blóðsúthellingar. Okkur ber með öðrum orðum skylda til að gera meira en að tala orð sem enginn heyrir. Þingflokkur Pírata skorar á ríkisstjórnina að sýna frumkvæði í nafni framvarðarhlutverks Íslands í þágu mannréttinda, grípa til tafarlausra aðgerða til að koma á vopnahléi án tafa, stöðva frekari stríðsglæpi og mögulegt þjóðarmorð fyrir botni Miðjarðarhafs með öllum tiltækum ráðum. Við krefjumst þess að ríkisstjórnin endurskoði stjórnmálasamband sitt við Ísrael, grípi strax til viðskiptaþvingana og hvetji önnur ríki til að gera slíkt hið sama,

Jólin eru tími sem einkennist af kærleika og hlýju þegar við fögnum endurkomu ljóssins í myrkrinu. Sum fagna einnig fæðingu barns í Betlehem þar sem nú geisar í næsta nágrenni eitt skelfilegasta stríð sem heimsbyggðin hefur orðið vitni að lengi. Við erum herlaust eyríki langt frá heimsins vígaslóð. Stríðið á Gaza birtist okkur í daglegu lífi sem fyrirsagnir í blöðum, á samfélagsmiðlum og sem fréttir í sjónvarpi. Við sjáum skýrar en nokkru sinni hvaða hörmungar stríð hefur í för með sér. Sérhvert líf er dýrmætt. Sérhver manneskja er einstök. Sérhvert tilgangslaust dauðsfall er harmur heimsins alls. Mörg okkar finna fyrir vanmætti og reiði þegar við finnum ekki kröftum okkar viðnám en horfum á þessar skelfilegu hörmungar dag eftir dag í beinni útsendingu. Við höfum séð ótrúlega magnaða samstöðu fólks um allan heim með þeim sem á um sárt að binda, í raun lýðræði í verki þegar fólk þrýstir á sín stjórnvöld og stjórnvöld hlusta á þau. Það gefur okkur von. Mikilvægt er fyrir okkur öll að hafa augun á lokamarkmiðinu sem er að enda þessi tilgangslausu átök. Við Íslendingar höfum löngum verið stolt af því að vera friðelskandi þjóð. Við fengum það hlutverk að hýsa friðarljós sem tendrað er ár hvert í minningu manns sem lagði hart að heiminum að ímynda sér frið og við höfum lagt okkur í líma við að beita okkur fyrir friðsamlegum lausnum í hvívetna. Hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir hefur verið talsmaður friðar fyrir Íslands hönd hvar sem hún kemur, nú síðast í Genf þar sem hún hitti Riyad al-Maliki, utanríkisráðherra Palestínu. Virðulegi forseti. Gegndarlausar árásir á saklausa borgara undir því yfirskini að um sjálfsvörn sé að ræða eru óverjandi. Börn eru ekki skotmörk, aldraðir eru ekki skotmörk. Saklaust fólk er ekki skotmörk, blaða- og fréttamenn eru ekki skotmörk. Við fylgjumst öll með þessum skelfilegu atburðum og mörg okkar hugsa hvað við sem þjóð, þátttakendur á alþjóðasviðinu, getum gert til þess að stöðva blóðsúthellingar á almennum borgurum. Það er mikilvægt að við hér á Alþingi leggjum okkar af mörkum, líkt og við gerðum með samþykkt þingsályktunartillögu hv. utanríkismálanefndar um átökin fyrir botni Miðjarðarhafs, eitt örfárra þjóðþinga í heiminum. Virðulegi forseti. Ísland greiddi á þriðjudag atkvæði með ályktun á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna um tafarlaust vopnahlé á Gaza. Ályktunin var samþykkt með 153 atkvæðum og kom í kjölfar þess að Bandaríkin beittu neitunarvaldi í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna vegna sambærilegrar ályktunar um vopnahlé á þeim vettvangi. Það er óneitanlega óbærileg staða þegar ríki heims reyna í sameiningu að vinna að því að koma á vopnahléi en þó ljós í myrkrinu að fleiri lönd greiddu nú atkvæði með friði en nokkru sinni fyrr, sem má túlka sem von um að alþjóðleg samstaða sé að myndast um að þessu stríði verði að ljúka. Það er gríðarlega stórt verkefni fyrir heiminn að takast á við þá spurningu hvernig við förum að því að finna friðsamlegar lausnir þegar okkar alþjóðlegu stofnanir virðast þess ekki megnugar. Þeirri umræðu eigum við ekki að skorast undan. Við eigum að leggja okkar lóð á vogarskálarnar og reyna að finna leiðir fyrir alþjóðasamfélagið til að taka á málum eins og þessum, finna aðferðir til að fá stríðsaðila til að láta af gegndarlaust ofbeldi gagnvart saklausu fólki eins og við verðum vitni að á Gaza og raunar víðar í Palestínu. Eina leiðin að varanlegum friði er í gegnum samtal, ekki með sprengjum og átökum. Við verðum að taka skref í átt að varanlegum endalokum þessa stríðs og við verðum að vona og trúa að það sé mögulegt. Það er ljósið í myrkrinu.